Продължаваме днешното заседание. Има декларация от парламентарна група. Господин Сиди, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Днес евреите по света отбелязват настъпването на Новата 5778 г. От свое име и от името на „Обединени патриоти“ поздравявам еврейската общност в България със светлия им празник! Евреите в България са пример за успешна интеграция, пример, който всички етнически общности в нашето Отечество трябва да следват. Българските евреи са загивали рамо до рамо със своите братя българи по бойните полета в защита на Родината и толерантният български народ им отвърна със същото, сътворявайки чудото на спасението. През 1943 г. нашият народ извършва един високо хуманен акт, който спаси от сигурна смърт 60 хиляди български евреи, които щяха да бъдат пратени в лагерите само заради своя произход. Днес враговете на България, активно подкрепяни от безродници, родени тук, се опитват да омаловажат този факт и да лепнат срамни обвинения на българите, заличавайки спомена за спасението, наблягайки единствено на загиналите евреи от Македония и Тракия. Началото на всяка нова година е време за равносметки. За евреите в дните между Рош а Шана и Йом Кипур на небето се отваря книга, в която Господ записва делата на всеки човек и той има възможност да се промени и да поправи грешките си. Ето защо и ние днес трябва да се поучим от грешките си и да направим така, щото да помним миналото си и да живеем задружно в бъдещето. Нека бъде мирна и щастлива Новата 5778 г.! Шана Това! (Ръкопляскания.) Продължаваме с изказванията по предния Законопроект. Господин Веселинов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Когато се запознах със съдържанието на този Законопроект, се сетих за един виц от късния тоталитаризъм, който задаваше въпроса: „Чии са най-големите гори в света?“. Отговорът е: „Българските“, защото 40 години след 9 септември от тях продължават да излизат активни борци. Тогава комунистическата партия продължаваше да произвежда активни борци, десетилетия след всякакви реално антифашистки съпротиви, доколкото изобщо има фашизъм в България. Днес ДПС продължава да се опитва да произвежда може би не активни борци, а напрежение, от което има политическа полза. Само че те са дори по-амбициозни от комунистическите си предшественици, с което доказват своята тоталитарна същност като партия. Нямаше пенсия за потомък на активен борец, но имаше други привилегии. Предлагам им в следващите си опити да подклаждат напрежение и съответно да експлоатират темата за собственото си страдание да предвидят примерно такива фигури като приемане във висше учебно заведение на такива хора, да пътуват безплатно по БДЖ и ред други такива неща, които активните борци имаха. Предполагам и тях ще отхвърлим, но ще са изпълнили политическата си задача да направят своите изявления от тук и да се представят пред избирателите си, че ето на, продължават да се борят за техните права, които някой злонамерен хищник желае да им отнеме. им отнеме. Ако трябваше да се коментира за действително пострадали, които трябва да се овъзмездят, може би трябваше да има поправка и препратка към Закона за вреди, причинени от държавата. Тук имаме друга поправка, с друга идея, тъй като – иначе, имаме исков процес, потърпевшият реално трябва да докаже вредите, които

въпроса, който и колегата зададе: колко поколения? Втори въпрос: ами, ако пострадалият по време на такъв митинг е нападнал с брадва служител на МВР и поради това е ранен, той част от Ами, ако този, който е пострадал, е бил служител на чуждо разузнаване, каквито случаи имахме, част ли е от пострадалите? Такива едни теоретични въпроси искам да задам, надявам се вносителите да ми отговорят. ми отговорят. Смятам, целта на колегите от ДПС е изпълнена, само че искам да им напомня, че след 30 години преход, от които те излъчиха две правителства, дадоха мандат за две правителства, два пъти бяха в коалиционни управления и доста пъти бяха крепител на мнозинство, да се поставя отново този въпрос е вече изхабена тема,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Веселинов! Тъй като сте вторият колега народен представител, който поставя въпроса за нашето управление, участието на ДПС в управлението и защо тогава не е решен въпросът, отговаряме просто и ясно: при всяко наше участие в управлението и при всяко издание на Народното събрание ние сме поставяли този въпрос. Просто коалиционните партньори, с които сме участвали в управлението, мислят като Вас, никаква разлика! И затова се обръщам – и в изказването си се обърнах към цялата зала, и към християните в залата, че на тези въпроси трябва да гледаме… Вие употребихте един термин „тяхното си страдание“. Няма тяхно страдание! За християнина няма чуждо страдание! Всяко страдание е негово, негово лично! Чуждото страдание е и мое страдание! Така трябва да гледаме на нещата. Тук въобще не става въпрос за производство на активни борци и така нататък. Има второ четене! На второ четене може да се отхвърли това наследниците – аз също споделям това мнение, че че трябва да бъдат овъзмездени тези хора с физически и морални увреждания, трябва да получат това, което им се полага от държавата и като морален акт, и като материален акт.

Господин Цонев, дума – дума отваря! Като няма чуждо страдание, как гласувахте Вие за арменския геноцид? Защо не подкрепихте арменския геноцид в Декларацията на Народното събрание? Като няма чуждо страдание, ще подкрепите ли Декларацията ни за признаване на геноцида срещу българите в Османската империя? Надявам се, да! Надявам се това е предпоставен отговор. Защо говорих за Вашето – не за да разделям, както представилите на ДПС, обществото по линия на наши и ваши, а защото Ваш представител няколко пъти говореше за общностни права и по този начин демаскира цялата проява на Вашата партия: „Нашите общностни права, ние сме гаранта за национална сигурност, ако ни няма нас, знаете ли какво ще стане с националната сигурност?“. Това беше лайтмотивът на един от Вашите оратори и мисля, че той демаскира цялата операция.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Към младите колеги от БСП – познавам добре Правилника и знам каква процедура да искам. Става въпрос за това, че колегата в дупликата си излезе извън предмета на репликата с с въпрос към мен, който не засяга темата. Аз имам право на лично обяснение и ще отговоря. И страданието на арменците, и страданието на всички българи в Османската империя, и не само на тях, трябва и имаме съпричастност към него. Когато обаче историята се политизира по този начин, по който е поставена темата за арменския геноцид, Вие знаете какво следва след арменския геноцид, след декларациите, в международен политически план и не само такъв, и по отношение на договори, и по отношение на претенции, и по отношение на влошаване на отношения между държави и така нататък.

но когато актът е политически и когато с историята се прави политика по този начин, ние сме против.

Кощунство е да говорим за арменския геноцид. Който не е бил в Армения и не е бил в храм-паметника до Обелиска, там да види поименно милион и половина изписани имената Тази тема трябва да спрем да я повтаряме. България направи своя морален жест към жертвите на този народ. Колеги от ДПС, има нещо, което ни смущава. Ние не отричаме, напротив, винаги сме казвали за режима и се радваме, че Вие сами казахте за комунистическия режим какво е представлявал, какви жертви е нанасял и на българи, и на турци. Аз самият, като редактор на вестник, съм писал есе за онази жена, която хвърлиха във водоема с детенцето в ръката и стреляха в рамото й по време на възродителния процес. Това, което ме смущава, тъй като все пак 26 - 27 години съм, макар и в локалната политика, е това, че тук говорим за репресиране, за жертви, но тук са и наследниците на репресиращите. И ако се върнем по хронология назад, ще видим: 1992 г. депесарски шут от Вашите предшественици от тези банки, Йордан Цонев е свидетел, бяхме в една партия, и първото демократично правителство изхвърча! След това с Вашия мандат, не говоря за Вас, Вас, моля Ви, слушайте! След това с Вашия мандат начело с господин Беров, Бог да го прости, беше създадено правителство, което постави основата на организираната мафия в България основно от средите на бившата Държавна сигурност и това е описано във всички книги, вестници, издания и никой – от ляво и от дясно, не може да го отрече. По-късно Вие

ако си спомняте, че и по-късно Вие управлявахте през цялото време заедно и бяхте коалиционни партньори – репресираните с репресиращите! Това е една необяснима симбиоза! Да не забравяме, че във Вашата група две трети от нея по онова време бяха всички бивши членове на Държавна сигурност и агенти на Държавна сигурност. Е, как защитаваха те интересите на онези репресирани хора, които ги хвърляха във водоемите? Къде беше интересът на ДПС? Беше интересът на една клика! Ето затова ние българите, които съчувстваме, нямаме доверие, че сте искрени. Не Вие, а че през всичките тези 27 години сте били искрени! Каза Ви господин Велчев за прегръдката на Орлов мост. Ами, правиха му ремонт тази година. От онази прегръдка

Благодаря Ви, госпожо Председател! Уважаеми господин Гърневски, правя Ви реплика, тъй като Вие излязохте от темата и ми давате повод да Ви направя реплика. Ремонтът на Орлов мост и вълните се случиха не благодарение на митинга, който беше в 2013 г.,

Не виждам други реплики. Дуплика – господин Гърневски, заповядайте. Надявам се – по темата, и по направената реплика. Не знам как ще влезете в темата с тази реплика обаче. темата колегата е объркан – не от това, че присъствието на хората е направило на вълни асфалта. Сладостните целувки,

на преждеговорившите колеги толкова да се отклонят от темата, че дори не знаехме за какво става въпрос. Ако човек влезе в залата в този момент, ще помисли, че всъщност

Правя Ви тази бележка, защото такъв тип изказвания не само че ни отклоняват от темата, но и създават грешно впечатление у тези, които ни слушат и засягат и реномето на институцията, в която работим и която представляваме.

Аз Ви казах защо Ви правя тази процедура, защото позволихте на господин Гърневски да говори не за това дали той ще подкрепи Законопроекта като човек, който има през цялата си политическа кариера отрицателно отношение към тоталитарния режим, а този Законопроект засяга жертвите на тоталитарния режим или тези, които са били репресирани. И той, вместо да каже това, Вие му позволихте да каже друго. Ние очакваме от господин Гърневски, като изявен демократ и борец против тоталитаризма, да подкрепи този Законопроект, нищо че е предложен от ДПС. Или сме демократи, или не сме, господин Гърневски! (Ръкопляскания уважаеми господин Цонев. Приемам забележката. Други изказвания. Не виждам други изказвания. Гласуваме, колеги. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Гласували

разисквания по темата. Изказвания, колеги? Не виждам изказвания. Моля, колеги, заемете местата си. Преминаваме към гласуване. Подлагам

Предложението е прието.

Госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов.

На свое редовно заседание, проведено на 13 септември 2017, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за частната охранителна дейност, № 702-01-11, внесен от Министерски съвет на 2 август 2017 г. На заседанието присъстваха: заместник-министъра на Министерство на вътрешните работи – Красимир Ципов; старши комисар Тодор Гребенаров – заместник-директор на Главна дирекция „Национална Камелия Кукева – инспектор в Главна дирекция „Национална полиция”, и Ирена Дамянова – началник отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз”. На заседанието присъстваха и представители на браншовите организации от частния охранителен бизнес. От името на вносителя Законопроектът беше представен от Красимир Ципов. В изложението си той отбеляза, че основна цел на Законопроекта е да се отговори на обществените очаквания за сигурността на гражданите – опазването на техния живот, здраве и имущество. Законопроектът е изготвен след задълбочен анализ на обществените отношения, които възникват при осъществяването на частната охранителна дейност и опита на държавите – членки на Европейския съюз, в тази сфера. Отчетени са и съществуващите проблеми, за чието правилно разрешаване са взети предвид и становищата на представителните организации в частния охранителен сектор, след задълбочени съвместни обсъждания. За 13-годишния период от първото регламентиране на административното регулиране и административния контрол на този вид търговска дейност със Закона за частната охранителна дейност, същата се наложи като обществено значима и бързоразвиваща се дейност, която би следвало да бъде регулирана и контролирана въз основа на точни и ясно регламентирани законови разпоредби. Променената икономическа реалност, свързана с България в Европейския съюз, както и промяната на обществено-политическото и социално-икономическото развитие на обществото ни са основните мотиви за разработването на настоящия Закон за частната охранителна дейност. Проектът на закона предвижда ново видово разделение на частната охранителна дейност, което се налага от динамиката в развитието на стопанските и обществените отношения. В Законопроекта е предвидено разработване на подзаконов нормативен акт, с който детайлно, за всеки един вид дейност, да се регламентират минимални изисквания за сигурност и безопасност на охраняваните обекти, включително за необходимото техническо оборудване и/или моторни превозни средства и персонал, притежаващ необходимата професионална квалификация. Очакванията са да се подобри професионалният капацитет на субектите и да се повиши качеството на предлаганата от тях охранителна услуга. Със Закона се въвежда изискване за принадлежност на субекта към професионално сдружение на лица, извършващи частна охранителна дейност. С това изискване се създава възможност за саморегулация на субектите субектите от частния охранителен сектор чрез участие на представителните организации от сектора в регулационния процес и повишаване на тяхната представителност в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност, на който е запазено в настоящия Законопроект. Запазва се действието на издадените вече лицензи. Запазва се също и Единният автоматизиран централен регистър на лицензите и регистрациите за дейностите по закона, с оглед осъществяване на текущ контрол, който, както и досега, е възложен на органите на Министерството на вътрешните работи. Новият Закон акцентира на законността и професионализма при осъществяването на частната охранителна дейност. Защитата на личния живот, здравето и имуществото на гражданите са сред водещите принципи в работата на частния охранителен сектор. В разискванията взеха участие народните представители Красимир Янков, Маноил Манев, Димитър Стоянов и Цветан Цветанов. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за”, 1 глас „против” и 6 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за Закона за частната охранителна дейност, №

Така внесеният Законопроект за частната охранителна дейност е част от пропагандата на правителството на Бойко Борисов за законодателна дейност, която всъщност уплътнява дневния ред на обществото. Няма разлика между философията на сега действащия Закон и така предложения нов Закон за частната охранителна дейност. Има обаче допълнителни текстове в Закона, които са, меко казано, смущаващи, а те са в противоречие със свободата на сдружаване, тъй като по отношение на издаването на лиценз за частна охранителна дейност има разпоредба, с която заявителят за лиценз трябва да е подал молба за членство в браншова организация, и в рамките на три месеца по-късно след издаване на лиценза той да удостовери, че членува. Малко по-късно в текстовете на Закона има също ограничаването за представителност на браншови организации, които да представляват поне 15% от фирмите с издаден лиценз. философията на Закона е същата като действащия досега, но има ограничения, които будят съмнение за желания за преразпределение на пазара на частно-охранителната дейност. Няма как да бъде подкрепен така внесеният Закон за частната охранителна дейност, при условие че с няколко подзаконови нормативни акта, три наредби, които ще издава министърът на вътрешните работи, всъщност ще се регламентира начинът, по който трябва да работи целият сектор. Това е свързано и с минималните изисквания за сигурност и безопасност, Наредба за реда, по която едноличните търговци и юридическите лица удостоверят, че отговарят на изискванията по този Закон, за да бъдат издадени лицензи. Като цяло предложеното законодателство ще създаде затруднения за сектора от гледна точка на регламентиране на взаимодействието между частната охранителна дейност, частните охранителни фирми и Министерството на вътрешните работи.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От 2004 г. до ден днешен охранителите и дейността им си върви в Закон за частна охранителна дейност, чието приложение беше свързано с множество въпроси, които не бяха уредени в Закона, или макар уредени, тяхната уредба беше крайно незадоволителна. Философията на Закона е морално остаряла. Тя се базира на опита на органите на държавната власт от 90-те години на ХХ век, като този опит предполага приемането на този наистина рестриктивен от стопанска и икономическа гледна точка Закон. Вероятно по тази причина тези 13 години, откакто е в сила, Законът е ремонтиран над 10 пъти. мотивите на Законопроекта за частната охранителна дейност е констатирано, че частната охранителна дейност заема голяма част от пазара на обществените услуги, като не малка част от българското население е ангажирано в тази сфера. От направената справка в регистъра на фирмите, извършващи частна охранителна дейност към Българската стопанска камара и Индустриалния клъстер „Сигурност“, се установява, че в България са регистрирани общо 2867 фирми, лицензирани да извършват частна услуга за сигурност. Тоест това е една обществено значима дейност, която се нуждае от адекватна и ясна регламентация. Считам, че това е постигнато в голяма степен в новия Закон. Според добрите предложения за регламенти бяха посочени следните моменти. На първо място, предвидено е ново видово разпределение на частната охранителна дейност чрез добавяне на нови видове охрана, като охрана за сигнално-охранителна дейност, охрана за питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали, охрана на урбанизирани територии и охрана при транспортиране на ценни пратки и товари. На второ място, бих посочил задължителното изискване към охранителните фирми да са членове на професионално сдружение на лица, извършващи частна охранителна дейност, както и изискването лицата от охранителния състав на едноличния търговец или юридическо лице да са длъжностни лица. И не на последно място, предвидената разширена административно-наказателна отговорност, която би повишила ефективността на контрола на субектите, работещи в сферата на частната охранителна дейност. Ние от ДПС считаме, че с този Закон за изменение и произлизащите от него подзаконови нормативни актове ще се получи едно ново преразпределение на пазара на лицензи за охранителна дейност, и това ще създаде напрежение в бранша. Прочитът на Законопроекта не ни дава надежди, че професионализмът и законността ще бъдат в основата на този важен сектор в обществения живот, поради което същият Законопроект според „Движението за права и свободи“ следва да не бъде подкрепен. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ахмедов. Реплики към изказването на господин Ахмедов?

Основанията са следните. На първо място, Законопроектът противоречи на Конституцията – чл. 44, ал. 1 от Конституцията предвижда гражданите свободно да се сдружават.

Какво имам предвид? Това беше изтъкнато и от господин Красимир Янков. При кандидатстване за лиценз, съгласно чл. 17, ал. 2, освен необходимите документи, кандидатът трябва да представи и доказателства, че е подал документи за членство в съответната неправителствена организация – сдружение с нестопанска цел, създадено от охранители. Следващият член, който Ви цитирах, предвижда, ако в тримесечен срок след издаването на лиценза този кандидат не е станал член на такава организация, или ако в двумесечен срок от изключването си не поднови членството в друга организация, на него лицензът му се отнема. В един момент става така, че членството в тези организации е форма за рекет над охранителните фирми, с което ние не можем да се съгласим. На следващо място, дава се възможност на охранителите да извършват задържане. Може би това е правилно, когато се установи, че определено лице извършва престъпление. Но за да се извърши задържане, трябва да се решат и множество други въпроси. Какво имам предвид? Трябва да има помещение, което е оборудвано по съответния начин, което да се задържи задържаното лице до идването на полицейските органи. Ако това лице се придвижва с автомобил, съответният автомобил също трябва да е оборудван. Освен това Законът не предвижда и други въпроси, които сега се използват за заобикаляне на настоящия Закон. Например много често, когато охранителите не отговарят на изискванията на Закона, те се назначават като портиери. На следващо място, общоизвестно е, че едно лице – собственик на охранителна фирма, или чрез свързани лица взема лиценза на името на няколко охранителни фирми, и когато от една охранителна фирма лицензът бъде отнет, автоматично същото това лице задейства втория си лиценз. Поради тази причина и едновременно с това, както беше посочено – фактът, че имаме основание да се съмняваме, че се касае за преразпределение на охранителния пазар,

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Стоянов, аз останах с впечатлението, че това сдружение ще бъде филтър

тези сдружения ще бъдат точно филтър. Едновременно с това на всички е ясно, че те са една възможност за рекет, защото във всяко сдружение може да се постави членски внос, който трябва да се плаща месечно от всяка фирма. И този членски внос може да бъде значим. Едновременно с това сдруженията могат да участват в преразпределението на пазара. Изключвайки определена фирма от сдружението, могат да вземат нейния бизнес. Смятам, че в тази си част проектът не е добре обмислен.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, бих искал малко да Ви подгрея към следващия дебат през другата седмица – за състоянието на националната сигурност. Повече с въпроси към вносителите, но мотивировката, която чухме от колегата Нунев – тя беше за високите обществени очаквания от охранителната дейност за сигурността на гражданите и повишаването на охранителната услуга. Аз бих искал да запитам вносителите, ако могат да отговорят: какво подпомагат промените в онези нерешени въпроси в досегашния Закон относно: Първо, защитата на живота, достойнството на частните физически охранители, които често пъти, изпълнявайки задълженията си, се оказват в положението на хора, извършили престъпление, особено когато са употребили оръжие. Дали вносителите припознават тази огромна частна охранителна армия, събрана в съответните структури, като част от националната система за сигурност? И ако е така, трябва да видим в Доклада за състоянието понятията „корпоративна сигурност“ и „фирмена сигурност“. И другият въпрос: какво се променя относно статута на личните охрани, които често пъти, криейки се зад Закона, извършват престъпления? Знаем какви огромни проблеми има с лични охранители, които много пъти се изживяват като хора, хора, които извършват престъпления. Така че ако мога да чуя отговора на тези въпроси, ще бъде добре. Иначе няма смисъл да обсъждаме подобни предложения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велков. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Манев, заповядайте.

активното отношение, което показват колегите с познаването на Законопроекта, и правят съществени изказвания по текстове от Закона, въпреки че сме на първо четене, където трябва да гледаме само духа и принципите на Закона. Но това е много хубаво, аз Ви поздравявам за това, колеги, защото Законът за частната охранителна дейност, който е внесен сега, има няколко безспорни качества. Първо, всички, които познават материята или имат досег с нея, знаят, че такъв нов Закон през 2017 г. е необходим. Господин Велков, извинявам се, че се обръщам лично към Вас, но ми направи впечатление Вашето сериозно отношение към Закона. Ще Ви кажа моето мнение – защо сега този Закон? Защото цялата среда на сигурност е променена

да бъде урегулирана. Що се отнася до подробните забележки, реакции по отношение на текстове в Закона, колеги, аз мисля, че

по това, с което или не сме съгласни, или имаме като идея. Този Закон, между другото, и работата по него досега показват едно много истинско отношение към законодателната ни работа. Още преди да влезе в Комисията, председателят на Комисията за обществен ред направи среща с всички сдружения на охранителните фирми, направихме кръгли маси, обсъждаше с тези, които той ще касае, продължават работните групи с тях и ще продължават. Кой народен представител от Вас – тези, които познавате материята и искате да участвате в създаването на един читав Закон, за който вече казахме, че е безкрайно необходим в момента, не може да участва и да внася своите истински съществени предложения в него? Не бяха ли поканени всички на кръглите маси? Не бяха ли поканени всички на обсъжданията? Не са ли канени и сега в работата на Комисията? Духът на Закона, казвате Вие, не променя нищо. Не е вярно, не вярно. Духът на Закона сега, на първо четене, казва, че ние ще въвеждаме нови видове охранителна дейност. Има ли нужда от такива? Да, има такива, които ги нямаше, но няма да Ви отговарям в диалог, господин Янков. Има ли нужда от нови? Има. Къде е мястото те да се появят? Не в поправки към стария Закон, а в един нов по смисъла си Закон. си Закон. Ще отговоря на всички колеги, които говориха преди малко. Самият факт, че откакто е урегулирана охранителната дейност, за първи път в духа на Закона, а надявам се след второто му четене – и в акт в Закона, ще бъде това, че хора, извършващи охрана, било то на ценни пратки, било на имущество, било на физически лица, ще бъдат третирани като служебни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Та това не е ли нов дух на целия Закон?! Това не е ли нов дух изобщо в регулирането на взаимоотношенията с охраната?! И последно, преди малко някой говореше в едно друго изказване как били в конфликт МВР и частната охранителна дейност. Няма да се спирам на това кой унищожи охранителната и сигнално-охранителната дейност на Какви бяха причините? Как стана? Дали беше обсъждано? Само ще кажа, че това, което говорите по тази тема, не е вярно. Нито МВР ще бъде конкурент на охранителния пазар, защото там промените, които приехме, се отнасят до съвсем други неща, и Вие, експертите в тази област, го знаете, нито пък се подлагат в някаква конкурентна среда охранителните фирми към МВР. Единственото, което се случва, е, че тази рискова бизнес дейност ще бъде на един сериозен контрол. За това говорим. И аз апелирам отново към колегите от БСП. БСП. Това че Законът е внесен от Министерския съвет, това, че ние работим по този Закон всички, не трябва да бъде отхвърлен, само защото ние стоим с някаква положителна оценка към него. Дайте да го направим, подкрепете го на първо четене и влезте активно в Комисията. Между другото, в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред никога не е имало проблеми с делене заради това кой го е внасял и кой не го е внасял. И това никой не може да го отрече. Хайде да го направим този Закон! Благодаря Ви, уважаеми господин Манев. Реплики? Заповядайте, господин Янков. Благодаря Ви, че признавате несъвършенствата на законодателството, което подготвя Министерският съвет. Това е ясно и видимо. Ще Ви припомня само, че този Закон се внася в Народното събрание без да има обществено обсъждане. Използва се обществено обсъждане по друг закон преди една година. И това, което обяснявате за множеството срещи, кръгли маси, не е коректно към тези, които имат претенции именно към този закон. Иначе Вас той Ви устройва сега, когато сте на власт регулацията на този сектор да се извършва с наредби, издавани от министъра на вътрешните работи. Но Ви питам: утре, ако има друг министър, защото това ще се случи, и той има друго виждане, издаде други наредби, това не е ли хаос?

хиляди лиценза, над 100 хиляди заети в сектора. И това е потвърждение именно на хаоса в законодателството, което Вие налагате, защото с издаването на подзаконови нормативни актове това предстои. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Янков. Втора реплика – господин Попов. ФИЛИП госпожо Председател. Уважаеми колега, Вие казахте, че ние сме се вторачили някак си в детайлите. Ами то в детайлите е проблемът. Смисълът, духът на този Закон е именно разширяване на правомощията на частната охранителна дейност, на частните охранители. Вие сам казахте, че те щели да имат статут на държавни служители. Ами представете си тези, които бият с черните джипки по магистралите, които бият тук в София невинните граждани.

защото там, разбира се, имате по-големи интереси, най-вероятно. Това е смисълът и духът на Закона, който Вие предлагате – разширяване правомощията на частната охранителна дейност за сметка на тези, които са в държавата, в МВР.

Не виждам. Господин Манев, заповядайте за дуплика. Уважаеми колега, аз ще започна отзад-напред. Преди малко чухме как съсипваме този бизнес, регулираме го, събираме му всички правомощия, унищожаваме го, а пък сега се оказа, че всъщност за сметка на МВР ще го разширяваме. Няма такова нещо. Няма да коментирам дали сте се запознали със Закона или не. Не говорим въобще за държавни служители. Най-малко пък мен може да репликирате по темата с тези, където ходели по магистралите и биели, защото тук, в тази зала

се въвеждат за първи път в България минимални изисквания при осъществяване на охранителна дейност. А и тук е въпросът, който трябва да дебатираме между първо и второ четене: как да бъдат въведени те – дали с наредба, или в самия Закон? Господин Янков, Вие присъствахте на разговорите в Комисията и с господин Цветанов проведохме тези разговори, заедно с Вас, в които и ние сме склонни да мислим по темата дали това да не се случва в рамките на Закона. Но пак казвам, работата по този Закон може да бъде свършена само между първо и второ четене, да излезе един добър закон. Всички останали общи приказки по този Закон нищо не ни дават. Господин Янков, никой от Вас не смятам, че трябва да се чувства, че съм казал, че не познавате Закона. Напротив, напротив, сигурен съм, че го познавате и се радвам за това, че можем да водим истински дебат между първо и второ четене, да направим истински текстове, действащи и задоволяващи сектора – целият сектор, и да са полезни. Благодаря.

Подлагам на гласуване Законопроект за частната охранителна дейност № 702-01-11, внесен от Министерския съвет на 2 август 2017 г. Гласували

дейност. Заповядайте. Отрицателен вот или процедура? Отрицателен вот. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Поисках този вот и гласувах „против“ предложения Законопроект за частната охранителна

Същата е философията и на сега действащия Закон. Против съм да има ограничаване на правата, записани в Конституцията. Против съм, защото създавате възможност лично министъра на МВР, издавайки наредби към Закона, да регулира и преструктурира участието на частните охранителни фирми на пазара.

Очаквах и Мексиканска вълна. което казах преди малко, предлагам удължаване на срока – на максималния, за да има възможност наистина да работим по този Закон и да се случат и работните групи и всичко вътре в промените на Закона. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция,

Уважаема госпожо Председател, предлагам да допуснем в пленарната зала Клементина Денева – директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ към Министерството на отбраната.

Генерал Попов, заповядайте за доклада на Комисията по отбрана. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, ще Ви представя Доклада на Комисията по отбрана относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати, Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа

2017 г., Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство – гореспоменатите страни. Присъстваха 20 народни представители. С Разпореждане на председателя на Народното събрание, трябва да поясня, че Законопроектът е разпределен на Комисията по отбрана, като водеща, на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по външна политика. Законопроектът в Комисията по отбрана беше представен от името на вносителите – от заместник-министъра на отбраната господин Атанас Запрянов. Предмет на Меморандума е изграждането на Щаб на Многонационална дивизия „Югоизток“

страната домакин – Румъния. Меморандумът е подписан от българската страна на 23 ноември 2016 г. с изявление, че за българската страна същият влиза в сила от датата на финализиране на необходимите вътрешни процедури. Меморандумът се предлага за ратифициране от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на тъй като по силата му Република България поема финансово задължение за дългосрочен период, чиято стойност по години не може да се изчисли с голяма достоверност предварително и да се фиксира, разбира се, предполагаемата сума.

Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия,

Госпожо Ангелова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия,

На редовно заседание, проведено на 19 септември 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция,

относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток“, внесен от Министерския съвет на 17 август Законопроектът беше представен от господин Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната. Предмет на този Меморандум е изграждането на Щаб на Многонационална дивизия „Югоизток“ с рамкова държава – страната домакин Румъния. Щабът ще предостави на Алианса способности за командване и управление на национални и съюзнически сили до ниво дивизия в Югоизточната част от зоната за отговорност на върховния командващ на силите на НАТО в Европа, както и постоянно командване и управление на щабните елементи за интегриране на силите на НАТО в България и Румъния. Той има задача да координира и да подпомага многонационални подготовка и учения в определени държави и да осигурява постоянните мерки за гарантиране на сигурността, включително чрез осъществяване на връзка с определените щабни елементи за интегриране на силите на НАТО в България и Румъния. В Раздел VII от Меморандума „Финансови процедури“ са посочени разходите по функционирането и поддържането на Щаба, които се поемат от рамковата държава, разходите, които са национален ангажимент, както и случаите, в които се предвижда финансиране от НАТО. Всяка страна-участник поема разходите за личния състав, назначен от нея в Щаба и разходите, свързани с този личен състав, както и за всеки национален поддържащ елемент или друг допълнителен национален представителен личен състав към посочения в щабната структура в Анекс Б, заедно с надбавките, включващи дневните разходи, платими съгласно националните разпоредби, всякакво оборудване или личен състав, внесено в Щаба извън предоставените от рамковата държава. Комуникационни и информационни системи, произтичащи от националните изисквания, всички специални съоръжения или оборудване, независими за задоволяване на национални нужди, включително сгради, спортни и възстановителни съоръжения, както и за всякакви оперативни разходи по тези съоръжения или оборудване, когато тези разходи могат да бъдат определяни отделно от рамковата държава и одобрени от съответната страна участник и пътни разходи за личния състав в началото и в края на назначението му в щаба, както и други пътни разходи, свързани с годишен отпуск или служебни ангажименти, предприети с национална цел. Всички разходи отнасящи се до или свързани със зависими лица се третират съгласно съответното национално законодателство и разпоредби. В Меморандума са предвидени още разходи, финансирани от НАТО в рамковата държава и поотделно многонационално финансиране. В Комисията по бюджет и финанси постъпи писмо с рег.№ 21-02-266/15.09.2017

След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 10 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 6 „въздържали се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания,

Изказвания? Не виждам изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати и Щаба на Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток“,

Благодаря, господин Попов. Моля да гласуваме така направената процедура.

за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбрана на Съединените американски щати и Щаба на Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа относно създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток“

на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Кралство Испания, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединено кралство

Заповядайте за обратно предложение.

Подлагам на гласуване направеното предложение

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 120 народни представители: за 43, против

Пак процедура. Заповядайте господин Гаджев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предстои ни да разглеждаме един изключително важен документ, от който зависи наистина и е основен елемент за националната сигурност на Република България. Във връзка с това, първо, много моля вносителят, в лицето на министъра на отбраната, да дойде тук не го виждам, аз нямам усета за това къде е той и да го следя – да влезе в залата, за да може да присъства по време на дискусията. Молбата ми, госпожо Председател, да подложите на гласуване, тъй като става въпрос за важен документ, дискусиите да бъдат предавани по Българската Благодаря, господин Ерменков. Ако господин министърът е в кулоарите на парламента, да заповяда. Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Ерменков

Заповядайте, господин Вицепремиер. Много Ви се радват колегите.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 120 народни представители: за 43, против 66, въздържали се 11. Предложението не е прието. Генерал Попов, заповядайте за доклада на Комисията по отбрана. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната! Уважаеми колеги, ще Ви запозная с:

На заседание на 13 септември 2017 г. Комисията по отбрана обсъди Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г., 702-00-37, представен от Министерския съвет на 31 август 2017 г. В заседанието участваха 20 народни представители. На заседанието присъства заместник-министърът на отбраната господин Атанас Запрянов, който представи Доклада и мотивите към него, както и началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, постоянният секретар на отбраната господин Антон Ластарджиев и началникът на политическия кабинет господин Илия Налбантов. Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили е изготвен в изпълнение на чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Той представя на Народното събрание и българското общество отчет за предизвикателствата пред отбранителната политика, постигнатото през 2016 г. Одобрен е с Решение на Министерския съвет № 503 от 31 август 2017 г. Докладът съдържа информация за изпълнение на отбранителната политика и се структурира в съответствие с поставените цели, приоритети, задачи и критерии за оценка. Отчитат се постигнатите резултати, достигнатата степен на изпълнение на заложените цели в секторните политики и се оценява ефикасността на използване на предоставените ресурси. Докладът съдържа изводи за състоянието на Въоръжените сили и направления за работа през следващия период, които се вземат предвид в процеса на по-нататъшно планиране. Заместник-министърът господин Запрянов подчерта, че с Доклада правителството предоставя обосновани изводи и насоки за съсредоточаване на усилията през следващия отчетен период. Те са в съответствие с приоритетите от правителствената програма в сектор „Отбрана“, по които се търси политически консенсус и решение на Народното събрание. В обсъждането на Доклада взеха участие народните представители Славчо Велков, Милен Михов, Симеон Симеонов, Емил Христов, Борис Вангелов, Пламен Манушев, Петър Витанов, Христо Гаджев, Антон Тодоров, Николай Цонков и Владимир Тошев. В изказванията си народните представители се обединиха около разбирането, че докладът отразява проблемите и предизвикателствата пред отбраната. Изразиха тревога за състоянието на Въоръжените сили, което налага предприемането на спешни мерки за повишаване на възнагражденията и мотивацията на военнослужещите, превъоръжаване и модернизация на съществуващите способности, постепенно и последователно увеличение в следващите години на бюджета за отбрана за постигане на 2% от брутния вътрешен продукт. В изказванията на народните представители Славчо Велков, Петър Витанов и Николай Цонков бяха направени критични бележки по оценките и основния извод, че българските въоръжени сили „са в състояние да изпълняват задачите си“ по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната „в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз“, сравнявайки я с проект за доклад на служебното правителство. Отговори на въпросите даде заместник-министърът на отбраната господин Атанас Запрянов. Пояснено беше, че оценката за състоянието на въоръжените сили в новия доклад не е по-малко критична, но е реалистична. Ясно се посочва, че изпълнението на задачите продължава да „се осъществява с редица затруднения и риск за хората“, свързани със системния финансов недостиг, нарастващия некомплект от личен състав и лошото състояние на остарялото въоръжение и бойна техника. По тази причина някои задачи се изпълняват с ограничения. Тази оценка се базира на анализите на предоставените материали от видовете въоръжени сили и структурите от системата за отбрана.

по който Народното събрание се произнася с решение и така утвърждава набелязаните мерки и действия. Началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев допълни, че в момента се подготвя заповед за провеждане на преглед на структурите. Подчерта се, че мерките, които следва да се предприемат са важни и неотложни. Ситуацията с личния състав, като основен фактор за решаване на проблемите в армията продължава да се влошава, затова моментът е ключов и разчита на институциите да приложат колективни целенасочени дейности. Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по отбрана с 12 гласа „за“, 5 „против“ и 3 гласа „въздържали се“,

Колеги, откривам разискванията. Господин Ерменков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз се двоумях как да го дефинирам този доклад – дали да го дефинирам като некролог, или да го дефинирам като диагноза на смъртно болен човек. (Възгласи от ГЕРБ: „Ееее!“) В крайна сметка, мисля, че по-правилното и по-отговарящо на действителността, ще бъде: сводка за резултатите от военните действия, които

година – 152 хиляди военнослужещи, сега са някъде около 35 хиляди. Виждате какви са загубите, нали?

Цитирам го от стенограмата, която беше, срещу 300 самолета – 220, от които са били изтребители тогава, и 45 вертолета. Военноморският флот. Господин Адмирал, знаете го по-добре от мен до какво състояние се е свил. Два есминеца сме имали тогава, три стражеви кораба, една фрегата, една ракетна фрегата, шест ракетни катера, шест торпедни катера. Какво имаме днес?! Това, което което се е случило с армията, няма аналог в България. И това тука го има. Нещо повече. Аз искам да Ви прочета и част от нещата, които са написани вътре в самия Доклад, за да си направим един извод, който според мен ще бъде малко по-правилен, отколкото това, което в момента го имаме. През годината не са се провели около 10% от планираните учения с формирования от родовите и специалните войнски от тях. Забележете, защо? Две летателно-тактически учения поради недостиг на изпитателни и летателни средства; две учения с формирования с ранг на батальон поради недостатъчна наличност на гориво, смазочни материали и стремеж за съхраняване на ресурса на специалната бойна техника. Господин Министър, най-добре ще я съхраните, ако я сложите в музей, няма въобще да я ползваме тогава. Десет тактически учения с кораби поради невъзможност за възстановяване на техническото състояние на материалната част – да не би да потънат следващия път; учения с формирования с ранг на рота – две поради недостатъчно осигурени горивно-смазочни материали за провеждането им, десет поради ангажименти на формированията, които са се занимавали с неспецифична за себе си дейност. И всичко това с недокомплекта, който имаме в момента в армията, който представлява някъде около една пета от състава на армията, ни позволява, в този доклад, да направим един извод, че армията е в състояние да изпълнява поставените й задачи. Аз мисля, че този извод е направен само с една единствена цел. Това е поредната закачка с президента на Република България. Защото няма в историята на Република България – най-новата ни история, случай, в който един доклад, който един път приет на Министерския съвет, след това да бъде ревизиран. Имам предвид Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на България. Защото, когато се намери един истински български офицер да каже какво е състоянието на армията, че тя не е в състояние изцяло да изпълнява собствените си задачи, Вие намерихте един перфиден начин това да го направите малко по-мекичко,

от ГЕРБ, нито пък и на Вас, господа патриоти, които, уж, твърдяхте, че сте го подкрепили по време на изборите. Това е недостойно поведение. Признайте си, че Българската армия в момента не е в състояние изцяло да изпълнява задачите, които с й възложени, и няма как да ги изпълнява с недокомплект във въоръжение, с недокомплект в личен състав, с неизпълняемост на съответната си дейност. Примерно ВВС изпълняват само 74% от летателната дейност, която трябва да изпълнява. За каква способност и за какви сто процента от изпълнението на работата говорите?! Господин Министър, аз все се надявам, че Вие разумно ще признаете състоянието на армията, ще стигнете до извода, че тя наистина се нуждае спешно от финансови мерки, от финансиране на дейностите, от предприемане на законодателни промени, с които да се увеличи нейният капацитет. Най-накрая ще се съгласите, че тя наистина не може в състоянието, в което се намира, да изпълнява своите задължения, както беше казано в първия доклад, който Вие не знам защо върнахте, за да имате основание сега, когато разглеждаме бюджета, наистина да кажете: да, Българската армия не може да изпълнява задълженията си изцяло. Затова е необходимо всички политици да се обединим, за да може тя наистина да бъде армия, която да отговаря на съвременните изисквания. А иначе, пак Ви казвам, не се закачайте с президента посредством и правителството. Вчера се опитахте да го направите с един доклад за самолетите, днеска го правим с Доклада по отбраната и Въоръжените сили на Република България. Достойните офицери личат по своето поведение и по отговорността си, която имат към армията. Генерал Радев го доказа. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Има ли реплики? Присъединявам се към господин Ерменков – да не се закачате с президента. Само че, господин Ерменков, Докладът е за 2016 г., когато президент не е бил Румен Радев, ако прочетете какво се обсъжда. (Шум

И наистина призовавам да не се „закача“ никой, както казвате Вие да се „закача“, да не се „закача“ с президента Радев! Реплика, заповядайте, господин Веселинов. Уважаеми господин Ерменков! Не можах да разбера само срамувате ли се или се гордеете с факта за това числено падение на Българската армия? Защото Вие управлявахте в голяма част от този период.

Това, което по същество искам да кажа и да Ви репликирам, е следното: 2016 г. обсъждаме, президент не е Румен Радев. Какво касателство има Румен Радев към темата? А може би той е инициаторът на този Доклад, може би под негова диктовка е писано? Това ли искате да кажете? И сега е засегнат, че този доклад е редактиран? Аз не разбирам по този начин нещата. И не на последно място, да Ви напомня, че Вашата група има също своя принос за по-ниската отбранителна способност на армията, защото

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Ерменков!

Второ – няма ли във Вашата група един офицер, който да разбира нещо от това, което говори, за да стане тук да поднесе някакъв смислен анализ на това, което е прочел, дори и критичен? за годините, за които Вие говорите, аз съм бил оперативен офицер в Българската армия. Тези, които са офицери, знаят за какво става въпрос. Задачата на тогавашната многохилядна българска армия беше да издържи три до десет часа на линията на Стара планина, максимум Ямбол – колегите знаят тази работа, докато дойде Десети одески военен окръг, който беше няколко пъти по-мощен, отколкото цялата мощ на Българска народна армия, но не говорим за това сега. Питам Ви тези неща, които говорите от тук, къде ги четохте, в кой доклад четохте и как ги видяхте, защото това, което Вие споменавате, няма нищо общо с Доклада, който е поднесен от Министерския съвет на Народното събрание за коментар и одобрение? Това, което трябва да Ви кажа, аз ще Ви отговоря в изказването си, ако Вие не знаете, не знаете, президентът, го няма в Доклада. Обаче на кого на 12 април тази година служебното правителство гласува с решение на Министерския съвет да внесе този Доклад? Тогава нямаше Народно събрание.

унисон с атмосферата, която има в Комисията по отбрана. Това изказване нямаше нищо общо с дебат по един доклад за състоянието на отбраната за 2016 г. В Конституцията на Република България е записано: „Вътрешната и външна политика на нашата държава се провежда и осъществява от правителството на България. Президентът е върховен главнокомандващ, когато има война, когато има върховно главно командване.“ Цялата дейност, за която говорим, е абсолютно задължение на министъра, на Министерство на отбраната. По закон той е длъжен да ни представя всяка година този Доклад. Не можем да се връщаме в началото на прехода. Първо, такава армия, когато тогава имахме, не ни трябва да имаме такава армия. Тази армия и недостигът на пари не са от последните една, две, три, пет, десет, те са от 27 години. Свидетели са голяма част от хората, които са служили в тази армия. Не може непрекъснато да се внушава от тази трибуна, че нещо правим все срещу президента. Не, не го правим срещу президента. Президентът си е, казах Ви, кога върховен главнокомандващ. Неколкократно използвахте определението: единственият достоен български офицер! Не е. Има хиляди достойни български воини и офицери! Не е единствено президентът! Той е достоен български генерал, но не е единствен, има много, които служат сега. Това, което показвате, не е в тази зала, напротив. Мога да Ви покажа поименно много достойни български офицери, които са служили по 30-40 години на България! Независимо кой е бил на власт! Български офицери приеха 1990 г. да служат на България, а не политически партии и го доказват с досегашната си служба. Българската армия е била вярна на България всичките тези години. Не мога да приема такива определения! Това показва, че не знаем как се прави този Доклад. Този Доклад е направен от офицерите, от командванията на видовете Въоръжени сили. Те ли са измамници всички, които пишат там какво е състоянието? Те ли не знаят какво им е състоянието на войските и в този недоимък проявяват героизъм да я има армията? Благодаря Ви. (Бурни ръкопляскания

„Закачката“ е във връщането на Доклада във връщането на Доклада от редовно правителство на Доклад, направен от служебно правителство, назначено от президента. Ако не я виждате тази връзка, сигурно сте сляп. Колкото до експертизата – точно това исках да кажа, че една и съща е експертизата вътре, едни и същи хора са го правили. Единствените разлики са в политическата оценка, която е дала служебното правителство и която сте дали Вие, господин Министър. Това е единствената разлика, всичко друго е едно и също от този доклад. И аз Ви питам: това не е ли политически извод, а не реален и експертен? Защото, когато говорех за офицер, казах: един достоен офицер. А когато казах, че е единственият, казах, че е единственият, който си позволи публично да каже какво прави Българската армия и в какво състояние Така че много Ви моля, недейте да се опитвате да извъртите реалностите, такива каквито са. Имаме Доклад – един, направен март месец със същата фактология, със същите числа и на всички ни е ясно, че Българската армия в момента не може да изпълнява задълженията си 100% и Вие сте го написали във Вашия Доклад само че малко завоалирано, но го връщате. Аз Ви казвам, че това е точно, ако не е „атака“, наистина си е „закачка“. Много Ви моля, когато говоря, слушайте какво съм казал! Недейте да преиначавате думите. Казах и говорих за състоянието на Българската армия днес, защото го правя с болка. Защото това, което днес имаме, когато пращаме – и това в Доклада Ви е написано, хора на мисия, облечени с втора категория дрехи и обувки, трябва ли да се гордеем с това!? Болка ли е? Болка е! Когато не знаем колко акумулатора има за действащата ни техника, това болка ли е? Болка е! Това означава ли, че не си изпълняваме и не можем да си изпълняваме правилно и в пълен обем задълженията? Означава. Тогава не можах да разбера какво означава връщането на Доклада!? Затова още един път Ви обяснявам: връщането на доклада при един и същи фактологически материал, с почти едни и същи изводи, само че единият път малко по-завоалирано, е „закачка“ със служебното правителство, ерго с президента, който го е назначил. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. За изказване думата има господин Кольо Милев.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 Самият факт, че в рамките на три месеца се приемат два варианта на Доклада, е смущаващ и трябва сериозно да ни обезпокои като народни представители. Смущаващо е като факт, защото в основата на разработката на двата доклада, както стана въпрос и преди малко, стоят едни и същи екипи от дирекциите на Министерството на отбраната, Щаба на отбраната, съвместното командване на силите и щабовете на видовете въоръжени сили. Промяната е основно от политическия кабинет и затова двата доклада не се различават съществено по съдържание. Различават се по изводите, което говори за политически натиск при изготвянето на последния Доклад. На базата на едни и същи изходни данни, а те не могат да бъдат променени, се правят съществено различни изводи за състоянието на отбраната и Въоръжените сили. Забележете, докладът е за състоянието на Отбраната и на Въоръжените сили! Това говори за дирижирано изготвяне на втория доклад, за скриване на истината от обществото и вземане на по-удобни за кабинета решения в областта на отбраната и по отношение на Въоръжените сили. Докладът, както казах, е за отбраната и състоянието на Въоръжените сили, но оценка на състоянието на отбраната като извод липсва. Липсва и пак вниманието е насочено основно към Въоръжените сили, защото това е по-удобно. Целият първи раздел е посветен на отбранителната политика. Доказва се колко е гъвкава и съобразена с реалностите, но няма извод, доколко е довела страната в областта на отбраната тази политика. Отбраната е сложно понятие и включва не само приказки за политика. Нормативни документи, но и неща като Въоръжени сили, система за управление, ресурси, подготовка на страната за отбрана и подготовка на населението. За тези неща няма нито оценка, нито нормални изводи, освен тези за Въоръжените сили. На всички е известно, че има военновременен план, но как се изпълнява, нямаме представа. Предишното редовно правителство признава, че военновременните запаси не се попълват редовно. Дори не изпълняваме директивите на Европейския съюз, а излиза, че това е нещо нормално и не бива да ни смущава. Запасите за военно време, които трябва да са по-големи, откакто сме членове на НАТО от тези при Варшавския договор, не се попълват и опресняват редовно. Боеприпаси не са купувани от 30 и повече и не достигат за реалното въоръжение, което има в момента Българската армия. Но и това не е смущаващо и се премълчава. Няма оценка на състоянието на инфраструктурата на страната за нуждите на отбраната, нито за подготовка на населението за отбрана. Тогава за какво говорим и какъв доклад приемаме, когато казваме, че първата част е за отбраната. Но да се върнем на основния елемент – Въоръжените сили и тяхното състояние, което е основният мотив за разработването на втория доклад и извода изпълняват ли се задачите частично или пълно, или не ги изпълняват? Знаем, че още от доклада за 2015 г. е записан тревожният извод, че Въоръжените сили, тоест Българската армия, само частично изпълняват възложените им от Конституцията задачи. Служебното правителство с пълно право заяви, че Въоръжените сили не са в състояние пълно да изпълняват задачите си. А третото правителство на ГЕРБ вече заявява, че Въоръжените сили могат напълно да изпълняват възложените им задачи или дори по-завоалирано в намален обем. Браво! Достойно за радост на обществото, че е защитено от надвисналата опасност над целия християнски свят, защото защитаваме и външните граници на Европейския съюз. Данните за недокомплекта на формированията, за недостига на средства за бойна подготовка, за лошото състояние на въоръжението и техниката, за нуждата от подготовка на резерва, За нас, като бивши военни, е странно как се правят такива оптимистични изводи, освен ако целта не е успокоение на общественото мнение и засилване на доверието му към управляващите. Фактите сами говорят: 25% недокомплект общо за армията е повече от тревожен. Още в царско време при 25% загуби частите са се смятали за небоеспособни и са били извеждани за попълване. Загубите на Българската армия през цялата Първа световна война са около 22% и тя напуска фронта. Убити са около 9 – 10% и се водят за безвъзвратни загуби.

и до 50%, се прави изводът, че те могат напълно или дори в намален обем да си изпълняват задачите. Това означава, че един екипаж на танк или на бойна машина от трима души, когато го няма механик-водача, е боеспособен и ще тръгне на бой, или го няма командира, или мерача. И това е напълно боеспособна армия?! Как се води подготовката в рота, на която половината личен състав и командирите ги няма? Вероятно се мисли, че всички са рамбовци и сами повишават подготовката си по време на наряд и компенсация след наряда. Уважаеми госпожи и господа! Да не си затваряме очите пред истината и да се опитаме да помогнем на армията, а не да ги залъгваме с празни приказки. Причините са ясни: ниско заплащане, ниска мотивация за кадрово развитие, нисък статус в обществото. Военната професия не е вече сигурна и хората напускат и ще продължават да напускат. Никакви оптимистични изводи няма да променят нещата, те са, че дават право на управляващите да не повишават заплащането на военните и да отклоняват средства към други групи на обществото. Да погледнем въоръжението и техниката на армията, което не е сменяно от 30 – 40 години. Боеприпасите не са опреснявани и стават опасни за ползване. Залъгваме обществото, че придобиването на нов самолет, кораб или бронирана машина е придобиване на нови способности. Нищо подобно! Това е придобиване на нова техника, за която трябва да се подготвят хора, които да я управляват. Да създаваме условия за ремонт и поддръжка на тази техника и чак тогава можем да кажем, че сме придобили някакви способности. И още нещо – залъгваме обществото с целите, за които ще придобиваме ново въоръжение. Въоръжените сили са единен комплект сили, които изпълняват съвместни операции и действия и всяко нещо, което се купува, трябва да осигурява трите вида въоръжени сили. Новият самолет при криза трябва да е завоювал въздушно пространство и да подкрепя действията на сухопътна групировка, защита на обектите на територията на страната. Корабите не се купуват да охраняват несъществуващи приспособления и платформи в морето, а за охрана на териториалните води и подкрепа на действията на сухопътните войски. Вертолетите се купуват за стоварване на десанти, продоволствия, товари и други действия, също в подкрепа на Сухопътни войски. Нищо не се купува само за една задача и именно Сухопътни войски се изграждат, за да осигуряват и действията на другите два вида въоръжени сили. Това е ясно на всеки един, но изглежда само на тези, които вземат решенията, не е ясно. Липсва подготовка на населението за отбрана. Малко са кандидатите да се готвят като резервисти. Ние нямаме резервни сили в армията. Това е резултатът от досегашната ни политика – нито армия, нито резерв за усилване, а силата на Българската армия винаги е била в резерва. Тогава за каква готовност говорим? На какво се надяваме? Едно е ясно – с изводите залъгваме обществото, че всичко е наред. Нуждаем се от нов стратегически преглед на отбраната, но не изготвен само от управляващите, а с участието на учените и неправителствените организации от областта на отбраната и сигурността, на базата на който да променим нещата. Нуждаем се от работещи, а не от многословни нормативни документи в областта на отбраната.

Дори в най-тежките години на армията, в средата на 90-те години, никой не си позволи да дава такива квалификации за боеготовността, за подготовката и за състоянието на Българската армия. Кадровите офицери знаят, че тогава си пускахме войниците в отпуск, защото нямаше с какво да ги храним. Опровергайте ме, ако можете, но наистина беше така. В момента ние се опитваме по някакъв начин да омаловажим всичко онова, което се прави от армията – не го признавам. Моля Ви нека да не даваме такива разнопосочни сигнали, защото започваме да ги връщаме вече в едни други времена. Те очакват от нас ако не единство, то поне някакво единомислие, нещо като обща цел. Не можем да си позволим в този момент да даваме такива разнопосочни сигнали. Нека от тук нататък да се опитаме да говорим заедно за това, което предстои пред нас, не да се замеряме с данни и факти. Мисля, че можем да го направим. В Комисията по отбрана го правим – там диалогът е добър. И ние признаваме, че е добър диалогът дори, когато сме различни. Моето предложение към Вас е да не връщаме нещата там, където не бива – служебното правителство какво било казало, какво не било казало. Хайде да видим този доклад, той действително отразява състоянието на армията. Нека да си кажем нещата, но да продължим заедно напред, защото хората ни гледат. Благодаря Ви. Заповядайте за дуплика.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 никога не съм пускал войници, че нямало какво да ядат. Също така съм съпреживял всичко, което се случи и до момента се случва в армията. Съгласен съм, че трябва да вървим напред - именно да реформираме армията и да помогнем на армията. армията. Замитайки нещата под килима, няма нищо да се случи. Колегите много добре знаят и искам откровен дебат. Нека на всеки експерт да му се даде правото да каже това, което мисли и да поиска това, което желае, а ние като народни представители да кажем как да стане. Пари има, не трябва да се заблуждаваме, че няма пари – не се дават на армията. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще се постарая да прескоча това, което беше говорено от моите колеги, но констатациите са абсолютно същите по отношение на двата доклада – тяхното изготвяне. Структурно докладът е изготвен по утвърдената схема в годините, но по-важно е неговото съдържание. България все още остава далеч от изпълнението на поетите на срещата на върха на НАТО в Уелс ангажименти да отделя по 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Анализът показва, че разходите за отбрана спрямо 2016 г. и погледнато от 2010 г. – от 1,72, през 2016 г. става 1,28% от брутния вътрешен продукт. На пръв поглед, уважаеми колеги, тези проценти са задължителни, ако обаче не се отчита важна особеност в тях – в тях влизат заплащанията на по-рано сключени модернизационни проекти след като се изплатят тези модернизационни проекти, реалните пари, които остават на видовете въоръжени сили за бойна подготовка, за повишаване на оперативните способности, са изключително ограничени и пряко влияят на този важен процес. Това води до запазване на дисбаланса в направленията на разходите спрямо целевите нива, посочени от Програма 2020, което се отразява негативно на изграждането, поддържането и развитието на отбранителните способности на Въоръжените сили. Изискванията в Алианса са разходите да бъдат 60% за персонал, 20% разходи за текуща издръжка и 20% за капиталови разходи, като последните да се използват за придобиване на нови видове въоръжение и техника. При нас тези показатели варират по-скоро: за 2015 г. – 69,9% за персонал, 23% за текуща издръжка и 6,3% за капиталови разходи. През 2016 г. има леко увеличение на капиталовите разходи, което е за сметка на двигателите МиГ-29, които са били на ремонт. Финансовата необезпеченост се е превърнала в хроничен проблем, която влияе върху комплектоването с личен състав. Съществува проблем с попълването на вакантни длъжности с военнослужещи, поради това че в бюджета на Министерството на отбраната разходите за персонал се отпускат не за личен състав по щат, а само за реално заетите длъжности. Некомплектът в Българската армия се е увеличил драстично, двойно през 2014 – 2016 г. – последното съвещание на Комисията по отбрана – този процент е вече 28 – 30, което е изключително тревожно. Особено тежко е положението в Сухопътни войски. Основните причини за големия некомплект се дължат на ниските размери на основните месечни възнаграждения, което прави труда на военнослужещите неконкурентоспособен на пазара на труда. Силно ограничаване на възможностите за попълване на вакантните длъжности, което на практика връзва ръцете на командирите и затруднява ежедневната дейност – носене на бойното дежурство. Запазва се тенденцията осигуряваните финансови средства да не съответстват на реалните потребности на военните формирования, което от своя страна оказва негативно влияние на поддържане на техниката в изправност, на ефективно провеждане на подготовката. Тук искам да заостря Вашето внимание: крие сериозни рискове от възникване на инциденти с личен състав и техника. В резултат на недофинансирането се се получава комплектоване на декларираните формирования, тоест тези, които участват в мисия зад граница с условности, което предизвика компромиси при изпълнение на поетите съюзни ангажименти. В доклада точно е посочена бройката на проведените национални международни учения и тактически учения с бойни стрелби. Няма да давам цифрите, Вие сте чели доклада. Реално не е направено откога не е провеждано бригадно учение и какъв е максималният брой участници, бойна и спомагателна техника в тези учения. През 2016 г. проведените учения са по-малко с шест броя, което е 2,28% спрямо 2015 г. Подготовката е съсредоточена предимно в тактическите звена до батальон. Уважаеми колеги, това означава взвод, рота и съвсем малко в батальонни учения, което е изключително тревожно. Специалистите знаят много добре за какво говоря. Съществен проблем в условията на недостиг на финансови средства е изпълнението на пакета „Цели за способностите на НАТО 2013 “, а тази година тези Цели се предоговарят – 2017 г. Обикновено поради недостатъчното финансово осигуряване част от Целите се отлагат,

2016 г. е около 4070 тона, като почти толкова тона – 3912, се съхраняват от Министерството на отбраната, които са собственост на фирми, което допълнително натоварва Министерството на отбраната. Един важен факт – не е унищожено 585 тона касетъчни боеприпаси, чийто срок изтича 2019 г. Уважаеми колеги, затова са необходими ежегодно да се заделят целеви финансови средства и не трябва да се очаква да се случи някъде бедствие, а да се работи превантивно, изпреварвайки събитията. Уважаеми колеги, днес докладът ще бъде приет, независимо с кои гласове, но състоянието на българската армия изисква ново отношение и нов подход, изразяващ се в достоен Бюджет 2018 Ако не бъде осигурен, пропастта между желания и възможности няма да може да бъде запълнена и проблемите за българската армия ще бъдат непоправими и неотстраними. Уважаеми колеги, поетите разходи за отбрана от 2 % от брутния вътрешен продукт в Уелс – това условие го покриват само пет държави – САЩ, Великобритания, Полша, Гърция и Естония. Зная, че много добре сте прочели кои държави, но давам само един факт. Гърция е държава, която практически е във фалит, но въпреки това намира пари за отбрана, за купуване на нова техника и за поддържане на своите въоръжени сили. Движението за права и свободи винаги последователно и принципно отстоява принципите за балансиран подход за развитие на българската армия и въоръжените сили, затова парламентарната група няма да подкрепи преработения Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили. Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов. Реплики? Няма. Думата има народният представител Славчо Велков. Заповядайте, уважаеми господин Велков. Благодаря, господин Председател. Преди да започна, Ви моля на базата на взетото решение за продължаване на заседанието до приключване на разискванията да удължите времето на парламентарната ни група.

на монитора, разбира се. Бих искал да започна, уважаеми колеги, в духа, който тук се спомена, в духа, който цари в Комисията по отбрана, като избягвам емоцията. Все пак ще кажа и започна с една приказка отпреди много години какво означава нахален чиновник или човек, който проявява нахалство? Това е онова състояние на индивида, когато е написал доклада на началника си и си взема бележки, когато той го чете!

Моля Ви за ред в залата! СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Ще изчакам още един път господин Тошев да се успокои, ако Вие не можете да го успокоите. Нека да кажем следното: понятията понятията „частичност“ и „частично изпълнение“ знаете много добре, че се появиха по време на служебното правителство. Това е изводът, независимо че става въпрос за 2016 г. г. Ако искате да бъда още по-точен, в доклада, в оценката на предизвикателствата и заплахите са залегнали и положения от 2017 г. В това няма нищо лошо и така трябва да бъде. Въпросът е друг: че мотивацията за новия доклад е, че това е отчет за предизвикателствата, предохранителната политика и че се прави вследствие на разнопосочната обществена реакция

хората, военнослужещите, офицерите, сержантите, войниците се плашат и демотивират от подобна постановка“. Нека да не залъгваме обществото с онова, което не е! Ще Ви кажа

Той казва: „Ние ще унищожим Америка, ще я сринем със земята“. Пита генералите си: „Имаме ли такава мощ? Можем ли да се справим с Щатите?“. Отговорът винаги е: „Да, разбира се, ние ще ги смажем“. Те много добре знаят, че нямат такива способности, но какво рискуват – рискуват главите си. Ние обаче какво рискуваме, ако кажем на обществото истината?! Вярно, че и вторият доклад е не по-малко критичен от първия. Основната колизия е в това: дали понятието „частично“ или „с големи затруднения“. Като че ли едното е

Ще го вържа и с Доклада за националната сигурност, който ще обсъждаме другата седмица. Относно заплахите и предизвикателствата за сигурността на България – на стр. 6 и 7, няма и дума за онази заплаха, която е определена от страна на Русия! Браво на тези, които са го правили! Явно това е оценката на Служба „Военна информация“. След това, планът на Министерство на отбраната за защита при бедствия и участие в мисията „Сигурност на страната“ – изключително точно и добре разработено, не мога да не го призная! Отиваме обаче вече в същината, уважаеми колеги, когато говорим за недокомплекта на личния състав, за остарялото въоръжение и техника. Когато говорим за мотивация, бих искал да кажа, че личният състав на българската армия, въоръжените сили не може да се мотивира от промяна в съдържанието на доклада. Той се мотивира от нещо съвсем друго. Понеже голяма част от тези, които присъстват тук, не са чели двата доклада, ще кажа: началникът на отбраната на последното открито заседание

желанието на младежи, на български граждани да постъпват в армията през 2016 г. е било сведено до 0,33 за едно свободно място. За 100 свободни бройки са кандидатствали 33 души. души. Нека не се залъгваме и да смятаме, че сме в състояние да изпълняваме задачи в такъв обем, който ние желаем. Основният проблем, разбира се, е и финансовият. Тук не опонирам на генерал Милев, имам предвид друго, а именно достигането на онези 2 % от брутния вътрешен продукт, които, дай Боже, ако достигнете 100 милиарда, ще бъде 2 млрд. лв., което засега е неизпълнимо! Прав е генерал Милев, че ние се нуждаем от преглед на отбраната и никакви доклади

както усилията на министъра на отбраната, така и на военното ръководство за подобряване на ситуацията, но не мога да се съглася с изводи, че със 70 % личен състав и много по-малко бойна техника, особено във Военновъздушните сили, ние можем да изпълняваме 100 % от задачите си.

Няма. Думата има народният представител Владимир Тошев. След него – Милен Михов, след него – господин Вангелов. ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, понеже си показваме документи, това тук са двата доклада в едно

Доста по-лесно се сравнява така да Ви кажа, колеги. Сега за тези, които не са подробно запознати с процедурата и защо толкова остро се изказваме тук? Този доклад не е информационен. Той не запознава само и единствено народните представители и обществото какво се случва във въоръжените сили на Република България. Подготовката на този доклад се организира от министъра на отбраната със заповед. В нейно изпълнение абсолютно всички, които са подчинени на министъра на отбраната – това са цивилни и военни, започват работа и в края на краищата стигат до единен документ, който се внася в Министерския съвет и идва в Народното събрание.

Има доклад, който е внесен по законовия ред, приет от Народното събрание – внесен с подпис на министър-председателя за разглеждане в Народното събрание. събрание. Това, което гледаме сега, е единственият доклад. Другото са варианти. Защо толкова много се говори за сравняване, за пренебрежение, за очерняне, не зная какви други думи бяха използвани тук. Не мога да разбера.

ние започваме да анализираме какво се е случило с първия вариант на доклада и имаме определени съмнения и притеснения. Когато се внася на Съвета по отбрана, тогава генерал Боцев, който сега в момента е в залата, служебно е отсъствал, но неговият заместник Евтимов е ръководел Съвета по отбрана, приети са постановките, изводите, анализите и оценките на доклад, изготвен от военната експертиза на Министерство на отбраната и е бил подготвен да се представи на служебния министър на отбраната. Тогава едно външно лице,

се намира там – нека се намира, щом са го допуснали и законът го позволява, става и прави седем препоръки, които фактически променят изводната и оценъчната част на доклада. Тогава се появява това „частично“, което никой генерал, никой полковник, никой лейтенант, никой сержант в армията не го е писал. То е чисто политическа оценка. Нямаме нищо против нея, само че да е написана от тези, които носят отговорност – от Министерството на отбраната и от Министерския съвет, защото в нашето законодателство никъде няма дадени правомощия и регламентация какво прави един съветник на когото и да е по каквито и да е документи. Това ни притесни. Второ, Второ, докладът, който сега разглеждаме, е доклад, който се внася в Народното събрание, защото в него освен фактология, освен анализи има оценки и препоръки. И месеците март и април

Така че нека да бъдем малко по-смирени и малко по-обрани, когато говорим за тази част. Иначе колегите професионалисти, които се изказаха преди мен, мен, благодаря, само че искам да Ви кажа още нещо. Те цитираха не само изводите, но цитираха и оценките, които са дадени, и фактологията, която е дадена в този доклад. Оценките и изводите, които дадоха и препоръките, аз им благодаря, че са се постарали да ги прочетат, защото ги четоха буквално едно към едно. Тях ги пише в доклада. Тогава не виждам защо две от основните политически сили в парламента казаха: „ние няма да го подкрепим“. Вие казахте това, което пише в доклада.

анализ на българския език, на граматиката, на определения и така нататък. Частично – какво означава „частично“ и какво означава „със затруднения и ограничения“? Не можем на българските граждани, които финансират и армията, не можем на войниците, сержантите, офицерите, генералите и адмиралите в Българската армия да им казваме, че те могат да използват само част от задачите си, защото това не е вярно. Колеги, това не е вярно! Изпълняват всичко, което им се възложи със заповеди, със затруднения. И другото – оценката, не сегашната, а по принцип, е, че нито една държава и нито една армия от НАТО не може да изпълнява сама в пълен обем задачите, които са й поставени. Затова съществува договор, затова съществува АЛИАНС, затова съществуват съвместни учения, подготовка и така нататък. Никога Българската армия, с изключение на създаването на Третата българска държава, със Съединението, със Сръбско-българската война, Първата и Втората балканска война е воювала сама, но тогава са били други условията. По отношение на процентите, тук виждам колеги, които много добре знаят за какво става въпрос, но не коректно ги съобщават тези проценти. Аз ще Ви кажа, страшно е – аз съм бил от Българската народна армия, когато бяхме част от Варшавския договор, и е вярно това, което колегата каза – че на 20% загуби започва да се мисли, на 40% се изтеглят съединенията за доокомплектоване. Не искам да изпадам в политизиране, защото досега се стремях да говоря неполитически, обаче тогава в девиза на строя беше записано, че грижата е за човека. Само че 40% загинали и унищожена бойна техника се извеждаше съединението от операцията. За НАТО тези проценти, ако някои не знаете, не са тайна, не са секретни, при 3% се препланира, а при 6% се прекратява операцията.

Да, колеги, само че препотвърждаване и то категорично, и с план, го направи пред НАТО президент, подкрепен от Политическа партия ГЕРБ и плана докога ще ги достигнем тези 2% го направи правителството на ГЕРБ. Нека да не говорим само за проценти, защото не е ясно. Нека да говорим с абсолютни числа.

Минимална разлика в полза на 2017 г. и това с малки изключения е направено от правителствата на Бойко Борисов. Другото, понеже понеже пак говорим за проценти – как е спаднал от 2016 г. спрямо 2015 г. Да, има спад 0,2% само че абсолютната разлика е 80 милиона плюс

и реплики.) Колеги, слушайте, това е сериозно. В некомплекта, който толкова се размахва след парите, след финансите за армията, е допуснато да се прави сравнение 2014 г. – 2016 г. Всичко останало е 2015 г. – 2016 г. Докладът е година за година и не бива, защото тогава процентът нямаше да бъде толкова главоломен и толкова страшен, колкото го изкарват колегите. Да, страшно е, но е написано, колеги, написано за какво се отнася докладът. В първото изречение, което е написано, може би от президента, Вие го казахте, пише: „Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили е изготвен в изпълнение на чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република на Народното събрание и българското общество отчет за предизвикателствата пред отбранителната политика и достиженията й през 2016 г.“ На кой месец и на коя дата е внесен, това няма никакво значение – става въпрос за 2016 г.

мисля, че в изводната си част докладът, който сега разглеждаме, в сравнение с предишния, който, благодаря на министър Каракачанов, че има кураж да го изтегли, е доста по-аналитичен и по-критичен, и по-остър, отколкото предишния. И това е направено с една единствена цел – загриженост за армията, за войника, сержанта и офицера, защото, ако не са направени острите изводи за финансовия некомплект, за некомплекта от хора, за остарялото въоръжение и техника, които трудно се поддържат, ние няма да имаме основание за модернизация, за превъоръжаване, за увеличаване на бюджета. Така че, нека да се говорим само чисто политически, защото така ни е възложено и трябва да защитаваме някой който го няма нито в първия, нито във втория, нито няма да го има никъде, защото той просто няма място в тези доклади.

на Събранието, защото не е късно, колеги, не е късно. Да, политическата обстановка наложи да го гледаме сега, а не преди няколко месеца, обаче ние сега формираме бюджета на Република г. Затова всичко, което е написано в него, ни дава основание да търсим повече средства, да търсим по-ясна мотивировка, да търсим по-добро въоръжение и техника за армията. И нека да не говорим само едностранчиво, защото лично аз Ви обещавам, тук виждам и други приятели, които по други теми ще станат и ще кажат : Бойко Борисов не дава пари, не дава пари за учители, не дава пари за лекари, не дава пари за социални дейности, не дава пари за пенсии. Ама тогава ще стана и ще кажа: колеги, тези, които стоят до Вас, искат пари за армия и въоръжение. Правителството на ГЕРБ заедно с коалиционните ни партньори имат грижа за България. Да, лично аз като полковник от Българската армия, с което се гордея, и го казвам, че съм за цял живот войник и временно политик, Ви казвам и го разбирам с цялото си сърце – няма ли армия, няма да има България, няма да има детски градини, няма да има болници. Това го осъзнаваме всички и се надявам да бъде така. Нашата задача тук е да подхождаме балансирано, разумно и неемоционално. Грижим се за армията, надявам се, че 2024 г. ще достигнем тези прословути 2%. Надявам се, европейските лидери, в това число и Бойко Борисов, да помислят много разумно за колективната защита на Европа. Това ми е друга тема, но тя е извън този доклад. Искам да завърша с общия извод от доклада, и добре го чуйте: Българската армия изпълнява конституционните си задължения по отбраната и защитата на суверенитета на Република България в рамките на колективната отбраната на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Другото нататък са подробности – ясни, категорични, с изводи и как да бъдат преодолени недостатъците. Благодаря, господин Министър, господин Генерал, чрез Вас на всички войници, сержанти, офицери, които служат в армията в тази затруднена не само външна, а и вътрешна обстановка от недостатъци, които Вие много добре сте описали в този доклад. сме виновни за това състояние не само на армията и на държавата. Нека да направим така, че да се гордеем с нещо, което започваме да правим. Вчера приехме един доклад, днес ще приемам друг. Само с доклади работа няма да свършим, но най-важният ще бъде след два месеца, когато гласуваме бюджета. Нека да бъдем достойни българи, за да си покажем уважението, обичта и любовта не само към Родината, а и към армията и нейните войници. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тошев. Има ли реплики? Няма. За изказване – народният представител Милен Михов. Ако не възразявате, господин Вангелов, да дадем думата на колега от „БСП за България“ и после Вие, за да редуваме групите. (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа! Ще започна от това, което ключово се захвана: защо този Доклад беше изтеглен и защо беше внесен от новото правителство и от новия министър? Служебното правителство за краткия срок на своето управление направи чудеса от храбрости, за няколко месеца направи това, което други са направили за години реши проблема с новите самолети и прие Доклад за отбраната, който трябваше да внесе в Събрание, което не съществуваше. То се разработи, особено след като излязоха резултатите от парламентарните избори. Отбелязвам тези „световноизвестни успехи“ на служебното правителство, с което, между другото, БСП нямате нищо общо, поне така се казваше, защото лично имам едно смущение, че изборите бяха спечелени и парламентът излъчи парламентарно правителство. се дори, че е имало въобще избори, защото като че ли служебното управление е по-добро от парламентарното управление. С тази ирония бих искал да подскажа несъстоятелността на обвиненията защо министър Каракачанов оттегли един текст и си постави подписа под документ, носещ отговорността на Министерството на отбраната и Министерския съвет, което също отговорно трябва да бъде разгледано днес. В противен случай той трябваше да играе ролята на вестоносец и да защитава тези, написани от други. Ключовото изречение, около което се води политическият дебат, е: „Българските въоръжени сили вече само частично са в състояние да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната“. Това, преведено на обикновен език, означава, че българските въоръжени сили не могат да гарантират суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната. Един такъв текст е несъстоятелен в официален документ и ще кажа защо. Това е все едно да кажем, че българските офицери, сержанти и войници ще изпълнят клетвата си, но частично. Голяма част от нас сме полагали клетва пред червеното знаме и петолъчката, която ни задължаваше и която продължава да ни задължава. Там има едно страшно изречение, че ни задължава да дадем и живота си. Този документ ни казва, че ние ще го направим, но частично. Ето защо смятам, че редакцията на текста е изключително коректна. Той казва, че Българските въоръжени сили това са българските офицери, сержанти и войници, могат да изпълнят своята конституционна задача. Но второто изречение е много по-важно: „Това ще стане с редица затруднения, рискове и жертви, а ако, не дай си Боже, Бог ни призове към най-високото изпитание, това ще стане с голяма кръв“. Историята на България е показала, че грешките на политиците и на финансовите министри често пъти са се изплащали на бойните полета с най-драгоценното – с българската кръв. Това е по-страшната оценка за тези, които управляваха България през последните 30 години, и не трябва да прехвърля вината от болната на здравата глава. В този смисъл бих искал да взема отношение по това, което се казва в новата редакция и липсва в старата. На страница 80 са поставени някои приоритети. Ставаше дума преди малко за некомплекта в нашите въоръжени сили, който според мен е най-големият ни проблем. Оръжия и техника ние можем да си купим, да си направим или да си внесем, но хора, готови да се бият за България, няма откъде да вземем! Първите три точки са ясно посочени. Генерал Боцев спомена тревожните цифри – тук бяха цитирани коректно, за комплектоване на армията. Но, господа, те ще продължат да се задълбочават, ако не променим политиката си, защото икономическото развитие на страната, увеличаването на доходите ще продължава да разтваря ножицата между големите изисквания да служиш в армията и заплащането, което да получаваш, сравнено с това в гражданския сектор. сектор. Затова си позволявам да цитирам тези три много важни неща, които се казват в Доклада и които трябва да се чуят преди всичко за хората във въоръжените сили: „повишаване на заплатите в отбраната; промени, които стимулират мотивацията на военнослужещите, и ефективно управление на човешките ресурси; и на трето място, предислокация на българските въоръжени сили, които са разположени непропорционално в страната“! Ние имаме цели региони, в които нямаме войска, а народът иска да вижда, най-малкото, войска и е готов да й помага в местната власт. С тези няколко думи заявявам, че Докладът, внесен от господин Каракачанов и правителството, не ревизира, а напротив, коригира и допълва текста на служебното правителство! Той е критичен към всички онези досегашни фактори, които имат отношение по отбраната, сигурността и развитието на армията! Нека да не се връщаме в историята, защото можем да припомним, че до 2009 г. са изхарчени 2 млрд. лв., срещу което имаме нула, нула, нула военни способности! Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, господин Генерал! Слушах внимателно дебата. Благодаря на господин Михов и на господин Тошев, че си признаха всъщност защо са променили доклада и защо беше изтеглен обратно. Вие официално съобщихте сега, че има война срещу президента. Благодаря Ви, че си признахте. Няколко думи за доклада, защото Вие казахте, че той е достатъчно критичен, че е станал много по-аналитичен. По същество, сравнявайки двата доклада, имаме малка промяна в изводите, по-голяма промяна в направленията за съсредоточаване на усилията и малка за социална политика. Е, каква е разликата? Съгласен съм – военните са дали информацията, експертите са работили по Доклада. Възможно е да има и информация, която е спестена. Но възниква един въпрос: защо се промениха тогава изводите? Информацията е една и съща, данните и фактите се знаят. Очевидно трябва да бъдат интерпретирани по различен начин. Тоест отново да се изкриви реалното състояние на Българската армия, да не се даде какво е то. И по този начин какви сигнали излъчваме? Така ли ще решаваме проблемите на Българската армия? Давам Ви само няколко примера. В Раздел І „Развитие и функциониране на Министерството на отбраната като модерна институция на демократична държава“ е направен опит за анализ най-вече на нормативната рамка – как функционира, как се управлява Министерството, цялата система. Добре, само че никъде не се дават причините и коренът на проблема – защо е толкова лошо функционирането в момента на Министерството на отбраната, предвид този интегриран модел, който беше въведен, с който всъщност, да припомня, какво се случи? Беше нарушен балансът между гражданска и военна експертиза, а оттам редица грешки се допуснаха през последните години. Ето, виждаме резултата в доклада, макар че се казва много завоалирано. Трябва да се чете между редовете, и то запознати със системата. В Доклада не се споменава и дума за известния на всички в системата проблем, който е свързан с цивилните лица, които се назначават на висши административни длъжности, които определено може да се твърди, че не са достатъчно компетентни, не са подготвени. Какви резултати очакваме? Тези лица са подготвяли доклада! Оставям на Вас да си правите изводите. Още един пример ще дам. В Раздел „Контролна и одитна дейност“ – вижда се, че има проблеми в разпределението на финансовите, на бюджетните средства. Рамкови споразумения се сключват само с един изпълнител. Един и същ изпълнител участва в повече от две обществени поръчки и ги изпълнява. Това са все порочни практики. Да не говорим, че се забавят конкурсите, обявленията на решенията от проведените конкурси. С подобни практики не можем да очакваме добри резултати. Нещо повече в тази посока разпределението на средствата става така, че по-скоро се финансират неприоритетни дейности. Вие казахте, че трябва да се дадат повече пари на видовете въоръжени сили. Съгласни сме. Защо тогава досега се финансираха неприоритетни дейности? Още един факт ще Ви дам. За последните две години – казах го и в Комисията по отбрана – имаме двойно увеличение на този недокомплект, на числеността. Е, тогава какъв е резултатът, какви са причините, кой е виновен? Няма ли да се посочат тези причини за проблемите, които съществуват? Нещо друго, свързано с недокомплекта. В момента има средства само за заетите длъжности, а не се финансира това, което е дадено по щат, по списък. Е, и ние очакваме, че ще попълним този недокомплект?! За да завърша, ще Ви кажа само още нещо – това са общоизвестни данни: 2012 г. – за една година напускат 1370 военнослужещи, офицери; 2013, 2014 г. те бяха само 20. Вие си правете изводите. В доклада възниква един-единствен въпрос, на който Вие трябва да дадете отговор: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

По друг начин мислех да се изкажа, но не мога да се стърпя да не коментирам изказването колко много танкове, самолети и войска е имала България до 10 ноември, защото

после приложихте „Ран-Ът“ с другаря Луканов и започна първо армията да бъде унищожавана, след това икономиката и така нататък. (Реплика

Така че не ни вкарвайте във война с президента, защото ние не водим такава! Ако Вие искате да си я водите, правете си я! После по доклада. Докладът е напълно обективен, напълно подробен, детайлен и откровен.

нека бъдем хора, които имаме държавническо мислене; нека армията да не бъде поле за партийна надпревара; нека оттук нататък – през следващите години който и да е на власт всички да работим за армията! Кой от Вас не е съгласен да повишим заплатите на войниците, на офицерите и на генералите? Никой не е против, нали така? Кой не е съгласен да купим нова бойна техника за трите вида въоръжени сили? Всички сте съгласни. Тогава стига с това връщане, стига с тези партийни, гнусни боричкания, които само отчайват хората! И престанете да обиждате българските военнослужещи с тези констатации, с тези думи за некролози и прочее – много е обидно за тях.

господа народни представители! Господин Вангелов, ние останахме вече само във формат – Комисия по отбрана, така че да престанем с етюдите и може да бъдем искрени, и да продължим този дух на консенсус, консенсус, около който обединихме становищата си за състоянието на отбраната. Това, което искам да кажа и защо не мога да се съглася с политическите оценки. Всъщност това е основното ни различие. Ние не можем да се съгласим с този извод чисто политически поради няколко причини. Първо, ще посоча няколко факта. От частта на доклада „Ресурсна среда“ става ясно, че Министерството на отбраната през 2016 г. получава най-ниския бюджет от 2010 г. досега – 1,28% от БВП. Господин Тошев, никога не се говори с абсолютни стойности, а само с проценти. Две констатации в тази част от Доклада, които мисля, че са ясно доказателство за критичното състояние, в което се намира отбраната. Първо, Симеонов спомена – бюджетът на МО разходи за персонал се пускат не за личен състав по щат, а само за реално заети длъжности, тоест няма как да се допълни личният състав. Второ, не са осигурени в пълен обем необходимите финансови средства за горива и поддръжка, тоест няма как да се поддържа подготовка и да се извършват ремонти и подобряване на инфраструктурата и на въоръжението. Давам и още един пример – 29% недокомплект в Сухопътните войски. Вие знаете, адмирал Манушев, че има една категоризация на НАТО за бойните съединения, според която над 30% недостиг на личен състав води до небоеспособност на формированията. За мен истината е една – това е, че министърът не хареса думата „частично“ и затова на практика възложи изготвянето на нов Доклад. Тези фризирани изводи просто не отразяват реалната оценка на състоянието на

Уважаеми, господин Председател, уважаеми господин Много набързо бих искал, първо, да взема отношение по някои от нещата, които бяха казани до момента. В интерес на истината, първо, се учудвам от някои преждеговорящи колеги от БСП, които се отказаха от една от реформите, въведени от правителството Станишев.

взети, проблемът продължава до момента и министърът ще има нашата подкрепа, ако успее да стигне до договореност с Министерството на финансите, това нещо да се промени. От друга гледна точка, говорейки си за ресурсната среда – тук, последните няколко изказвания, все пак трябва да се каже, че Бюджет 2016 г. в Министерството на отбраната е

през 2015 г. Да цитираме правилно числата. В крайна сметка има хора, които разбират и от финанси и биха могли много елементарно да поправят тези грешки, които се които се допускат от колегите. Без да искам да се заяждам си спомням и тригодишната бюджетна прогноза, която беше приета от правителството на Орешарски с тогавашен финансов министър Чобанов и бюджетната прогноза за 2016 г. беше за 0,98% бюджет за отбрана. Честно казано, добре, че правителството си подаде оставка, за да не се случи това, защото това са над 500 млн. щеше да има по-малко за отбрана. Нека да гледаме как по-добре да разходваме средствата в отбрана, които се отделят от българския данъкоплатец, така че да може да има максимално качество на разходвания ресурс. Разбира се, тук трябва всички да сме наясно, в тази зала и в обществото, че най-големият проблем е човешкият фактор. Тук не е само проблем в Доклада за отбрана и не трябва да го гледаме като отделна част от от общия обществен живот – трябва да го погледнем в цялата картинка. Това е проблем на националната сигурност и трябва го кажем много ясно и в разглеждането на Доклада за състоянието на националната сигурност на Република България. образование, необходимостта от качествено образование, е изключително важно и затова всеки един лев, който се инвестира в образование, ще доведе до много по-добри резултати. Тук беше казано 0,30 хора, които се назначават в армията, но бройка бройка е едно към едно. Един човек се явява за едно свободно място. Проблемът е, че половината от тях не могат да издържат един елементарен тест за интелигентност. Това е големият проблем! Другата част са болни и не отговарят на медицинските условия. Това е големият проблем! Проблемът е да погледнем как да оправим тези две неща, за да има хора, които да кандидатстват, защото има моменти при които даже и с 100% да се увеличат заплатите, ако няма хора, ако няма желаещи да кандидатства, ако няма привлекателност на службата, то тогава парите невинаги са най-водещият фактор. Да помислим най-вече и затова, защото пак ще кажа, приветствам и днешните решения на Министерския съвет за отделяне на над 600 млн. лв. за образователна инфраструктура. Такива разходи ще доведат и до решаване, и на този проблем. Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Председателят на Комисията – Константин Попов и след него вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Уважаеми, господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер и Министър на отбраната, уважаеми господин Генерал лейтенант Боцев – началник на отбраната, уважаеми колеги!

Всеки има право на своето мнение, всеки има право да изрази становище, всеки има право да го защити. Важното е, че министърът на отбраната и неговият екип предложиха доста критичен доклад, бих добавил, доста верен Доклад. Това е рисковано и за министъра, и за неговия екип, защото това предполага, че оттук нататък той трябва да вземе сериозни мерки и трябва да ги вземе своевременно, разумно за да се търси ефективност. Ние трябва да го подкрепим в това му начинание, както всички казаха. Това че състоянието на въоръжените сили, на отбраната, не е добро, е вярно. Всички, които сме носили пагони сме го изстрадали, всички носим белезите от това. Каква ще е точно формулировката – важно е! По-важно е според мен какво ще се направи оттук нататък. Високо оценявам това, което предложи господин Велков в Комисията по отбрана. Каза – ако Вие предложите 2%, ще ни подкрепите ли? Естествено, че ние ще Ви подкрепим. Направете анализ, говорете в партията, предполагам, че това е съгласувано с партийното ръководство, кажете откъде ще се вземат тези суми. Ние ще ги обсъдим. Защо – не. Приветствам такова изказване от господин Велков – прекрасно! Господин Велков, аз стоя зад Вас. Важното е според мен и Българската армия се нуждае от това – леко да намалим тона, да спрем да търсим прекрасни, крилати думи в речниците, да съставяме прекрасни изречения, които да хващат, както се казва „дикиш“, за да излезеш по медиите. По-добре е според мен да поработим – по-добре е, защото хората очакват това от нас. Хората очакват от нас разумност, очакват да работим в техен интерес, защото техният интерес не е личен интерес, а това е интерес на България. Тук оценявам изказванията и на господин Вангелов, и на всички, които са достатъчно критични към това, което стана в армията, които подчертаха важността на Въоръжените сили като основен стълб на държавността. Според мен в навечерието на националния празник – 22 септември, сме длъжни да благодарим на всички военнослужещи, затова че ги има, че изпълняват войнските си задължения и благодарение на тях имаме независима България. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Има ли реплики? Заповядайте, господин Ерменков.

коалиция „БСП за България“ в нито един момент не сме поставяли под съмнение необходимостта от ревизия на политиката към Българската армия, към способностите й. Това, което го говорехме, беше болка, беше болка, затова, че в последната година този недокомплект се е удвоил, и че това е тенденция, която е страшна. Разберете го това като съчувствие, а не като критика. Нека да поздравим и

Няма смисъл, да. Закривам разискванията. Думата има вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Уважаеми господин Председател, уважаеми ген. Боцев, уважаеми господин Председател на Комисията по отбрана, уважаеми колеги, предимно членове на Комисията по отбрана! Мисля, че дебатът, който се проведе днес, беше полезен. Истината е, че той беше изкуствено политизиран. Изкуствено политизиран, защото докладът, който направихме с моите колеги от Министерството на отбраната, има много повече критики и бележки, отколкото в предишния доклад.

внимателно го слушах, заявих го откровено, директно, без да се крия. Нямаше смисъл тук да се задава двадесет пъти въпросът защо, кой и как се е случило това? Ето казвам Ви: никой не ми е упражнявал натиск. Тези, които ме познават, знаят, че на мен натиск не може да ми се упражнява. Никой не ми е поставял този въпрос! Убеден съм, и го казах още на третия ден, бях откровен пред Вас, казах го още на първото заседание на Комисията, на която взаимно се поздравихме и поехме ангажимента да работим заедно. Защо го направих? В самия доклад много ясно е записано, и пак казвам – с допълнителни факти и аргументи, анализи, че състоянието е критично, тежко, лошо и неприятно. Описали сме хронично подценяване на финансите, необходими за армията, ниските заплати, да не изброявам всичко, чели сте го, коментирахме го в Комисията няколко пъти, коментира се и тук. Бях против онази формулировка, че армията не е в състояние да изпълнява своите конституционни задължения. Тук ще отговоря на въпроса, който зададе господин Цонков – кой е виновен? В никакъв случай не е виновен предишното или по-предишното правителство. Всички ние сме виновни за това, всички които сме минали през тази зала като народни представители, или като членове на изпълнителната власт. За тези 27 години в армията се правеха реформи, реформи и какво ли не, и тя стигна до това положение. Защо още в началото възнегодувах и казах, че това ще бъде премахнато? Защото не е почтено към онези мъже и жени – български войници, сержанти, офицери, които изпълняват тежка служба в недоимък и липса на на положително отношение в много случаи от страна на политиците, не е честно и не е почтено да хвърляме вината върху тях да ги посочим с пръст, да ги сложим на позорния стълб и кажем: „Вие сте некадърници и не можете да изпълнявате конституционните си задължения към своята страна.“ Вината не е в хората с униформи, към войните – войници, жени, мъже, офицери, сержанти, матроси, адмирали, генерали, вината е политическа, за това, че много години след промените, много български политици разсъждаваха, че сега като влезем в НАТО не ни трябват толкова пари за отбрана, има кой да ни пази. Виновни са много политици, които си позволяваха и позволяваха в армията и с парите на армията да се правят гешефти. Не е виновен войникът, който виждаше всичко това, но търпеше и си носеше службата. Вчера, моят колега Валери Симеонов каза, че много съм обичал да ходя по учения и по стрелби. Да, ходя навсякъде по учения и стрелби и ще продължавам да ходя. И виждам тези хора, които на тези учения се представят, срещам се с тях. Никой от тях не ми е поставял въпроса: защо са ни толкова ниски заплатите? Никой! И това им прави чест, въпреки че заплатите са ниски. Тези хора, въпреки ниските си заплати, изпълняват една тежка служба, и ние да ги сложим на позорния стълб, да ги посочим ние – политиците, които сме виновни за състоянието на армията, това не го приемам. Това не е нито мъжко, нито офицерско, нито е почтено. Ето, това е причината. Аз бях човекът. Казах Ви го, няма защо да задавате въпроса: кой? Аз бях човекът, който настоя за това нещо. И Вие го разбирате, казах Ви го още тогава. Това е единственото нещо, както казаха много от колегите от БСП: единственото нещо, с което се различават двата доклада. Е, добре, това ли е същественото? Трябва ли на всяка цена да бъдем нихилисти и да вменяваме обида в съзнанието на младите мъже и жени, които носят службата и защитават България.

Много смело и ясно сме казали какво трябва да се направи. Обвиненията, които звучаха, че предишният доклад бил епикриза, а ние сме сменяли епикризата. Не! Той беше епикриза, само че ние се опитахме да дадем и рецептата, и да назначим лечението. От общата ни воля зависи дали загрижеността ни за армията ще се осъществи и на практика. Това беше причината, всичко друго е излишно. Трябва ли да влизам в остра политическа риторика и да попитам: а не мислихме ли 2007 г., когато се сменяше Конституцията и махнахме наборната военна служба, че няма да сме способни или ще намалим способностите? Да задавам ли въпроса: кой го направи, какви слова се лееха от тази трибуна, как армията ни щяла да бъде малка, но за сметка на това модерно въоръжена, добре обучена и добре платена. От тези четири неща: малка, обучена, платена и въоръжена, остана само малка. Да припомням ли по времето на кое правителство беше? Да припомням ли миналата година, когато гледахме бюджета, един Ваш виден колега, когато аз дълбоко уважавам – Янаки Стоилов, от същата тази трибуна каза мнението Ви Ви против увеличаване на разходи за отбрана? Да напомням ли какво се каза на Консултативния съвет само преди няколко месеца при президента от Вашия лидер, че Вие сте против 2% от брутния вътрешен продукт? Няма нужда от тези неща. Казах: всички носим вина, тези които сме минали от тази зала като народни представители. Така че вместо да си прехвърляме топката или горещия картоф, да се опитаме всички да решим проблема, да убедим и обществото, и финансите, че са необходими повече средства за отбрана. Както беше казано: нямаме ли армия, няма да имаме държава. Това е общо мнение. Тук сме предимно колегите от Комисията по отбрана – говорили сме го отдавна. Благодаря за критиките. Смятам, че когато става въпрос за армията ни, за сигурността и отбраната на България, трябва да разсъждаваме като българи, а не да се делим на опозиция и на управляващи, защото нещата се сменят, хората, които говорят от тази трибуна като министри, идват и си отиват, но проблемите остават нерешени. Нека да дадем пример на цялото общество, че като нация, нация, като политически елит, ние имаме волята да направим нещо заедно, а не разделено от политическия си егоизъм, да направим нещо заедно за нашата българска армия! Накрая искам да благодаря Накрая искам да благодаря на всички войници, сержанти, офицери, генерали, адмирали, които въпреки обидите, които са търпели през годините от политици, въпреки недоимъка и липсата на средства, в които се налага да работят и да носят службата си, продължават да служат на България. Благодаря! А на всички – честит празник утре! Все пак 22 септември би следвало да ни послужи за един добър пример. Ако българските политици на 22 септември не бяха единни, ние щяхме да бъдем още васални на Османската или някоя друга империя.

и министър на отбраната. Уважаеми колеги, с това предвиденото за днес време за пленарно заседание е изчерпано. Гласуването на Проекта за решение ще се състои в следващо пленарно заседание.